poštovane kolegice i kolege.

Predlagatelj zakona je Vlada RH. Na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora,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

Sljedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Franjo Lucić.

Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Ivana Sinčića. Izvolite. **Sinčić,

Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Branimir

Predlagatelj zakona je Vlada RH. Na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora,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 Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da.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

raspravu. **Petrov, Božo (MOST)** Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 36.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 Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Evo, uvaženi ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnike i saborski zastupnici. Donošenje ovog zakona nužno je radi uspostave privremenog obračuna naknade za korištenje voda koja se plaća uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe i to u periodu od 1. listopada 2016. do 1. siječnja 2018. godine, a uzevši u obzir da je Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koja je donesena sukladno Zakonu o ovlasti Vlade RH da da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora, prestala važiti s datumom 1. listopada 2016. godine. Prestankom važenja predmetne uredbe stupile su na snagu odredbe iz izvornog zakona iz 2009. godine koji je uredio način obračuna naknade za korištenje voda na način da se ista obračunava na zahvaćene količine vode na izvorištima i drugim vodozahvatima te kao obveznika odredio isporučitelja vodnih usluga. Naime, cilj zakona iz 2009. godine bio je u duhu načela povrata troškova od vodnih usluga i u skladu s principom korisnik plaća i zagađivač plaća, iz krovne vodne direktive EU, okvirne direktive o vodama, dugoročno riješiti problem gubitaka vode u mreži, a naknadu uskladiti s tehnički prihvatljivim gubitkom vode kao i uspostaviti telemetrijski nadzor zahvaćenih količina vode. Za prilagodbu novim uvjetima isporučiteljima vodnih usluga je ostavljen prijelazni rok prvotno 5 godina, a taj je rok produživan do 1. siječnja 2017. godine i to uredbom koja je prestala važiti 1. listopada 2016. godine. U istim rokovima naknada za korištenje voda nastavila se obračunavati i naplaćivati na isporučene količine vode krajnjim korisnicima odnosno potrošačima. Isporučitelji vodnih usluga u prijelaznom razdoblju nisu postigli očekivanu osposobljenost i nisu osigurali financijska sredstva za sanaciju gubitaka vode u mreži, te isti u prosjeku iznose 46 posto. Zbog ovih razloga primjena modela obračuna naknade za korištenje voda po zahvaćenim količinama vode, a ne po isporučenim količinama vode, dovela bi do značajnih poskupljenja vode, dok cilj sanacija gubitaka ne bi bio ostvaren. Obračun naknade za korištenje voda po zahvaćenim količinama prouzročio bi dodatno financijsko opterećenje korisnika vodnih usluga razlikom u cijeni vodnih usluga između zahvaćene i isporučene vode izravno opterećujući standard građana i poslovanje i financijsku stabilnost isporučitelja vodnih usluga. Stoga se ovim zakonom predlaže uspostava privremenog načina obračuna naknade za korištenje voda, zadržavanje prethodnog odnosno sadašnjeg modela obračuna pri kojem se naknada za korištenje voda obračunava prema isporučenoj količini voda krajnjim korisnicima i to za razdoblje od 1. listopada 2016. do 1. siječnja 2018. godine odnosno dok se ne steknu uvjeti ili dok se ne predloži pravičniji način obračuna s eventualnom izmjenom obveznika i osnovice. Povratno djelovanje odredbi se predlaže iz razloga što predloženi način obračuna naknade za korištenje vode ne mijenja dosadašnji način obračuna te time ne zadire u povećanje računa cijene vodnih usluga za krajnje korisnike te isto u skladu s odredbama članka 90. Ustava Republike Hrvatske da iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje, što je izbjegavanje dodatnog financijskog opterećenja krajnjih korisnika odnosno potrošača svakako jest. Nadalje, ovim zakonom predlaže se integracija namjena za koju se troše sredstva naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda, tako da se omogući njihova preraspodjela prema projektima koji se sufinanciraju bespovratnim EU sredstvima, a sukladno preuzetim obvezama iz EU direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Naime, potrebe u planiranim ulaganjima su veće u javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, što je oko 77 posto ulaganje, a prihod s osnove naknade za zaštitu voda niži je od 30 posto od prihoda s osnove naknade za korištenje voda, što će se predloženom integracijom vodnih naknada uskladiti. Također je proširena namjena ovih naknada na financiranje izgradnje priključaka za krajnje korisnike javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i financiranje nabave opreme za pružanje vodnih usluga. Za vodnokomunalne projekte iz Operativnog programa zaštite okoliša 2007.-2013. koji završava 31.12.2016. godine, za vodnokomunalne projekte osigurano je 199,1 milijun eura, a iz OPKK 2014.-2020. 1,05 milijardi eura. Koliko je važna ova odredba pokazuje podatak da je njenim konzumiranjem budući da je ista bila propisana i Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, značajno poboljšano povlačenje EU sredstava u 2016. godini 25.11.2016. te je ukupna realizacija vodnokomunalnih projekata koji se financiraju iz EU fondova iznosila 806 milijuna kuna, od toga 609 EU sredstava, što je više nego 2014., 2015. godine zajedno. Dodatno treba naglasiti da se predloženim izmjenama zakona predlaže i proširenje i namjena financiranja iz vodnoga doprinosa za gradnju građevina, za navodnjavanje kao i namjene koje se financiraju iz naknade za uređenje voda npr. gradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, provedba preventivne, redovite, izvanredne obrade od poplava i drugo, također s ciljem veće učinkovitosti korištenja sredstava od vodnih naknada a potaknuti potrebom postizanja veće funkcionale sposobnosti sustava obrane od poplava i osnovne melioracijske odvodnje, ovim zakonom predloženo je i proširenje namjena financiranja iz naknade za uređenje voda, za gradnju i održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju, odnosno financiranje gradnje građevina, urbane oborinske odvodnje. To su akumulacije, retencije, obodni kanali. Uzevši u obzir sve navedeno razvidna je potreba donošenja ovog zakona što je u interesu i građana i isporučitelja vodnih usluga RH kao i ukupnog vodnog gospodarstva u RH. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? A pardon, imamo replike, imamo dvije replike. Prva je ona uvaženo zastupnika Ivana Sinčića. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo ministre Dobrović pričali ste o vodi i ljudskoj potrošnji. Htio bih samo skrenuti pozornost na odluku Ustavnog suda iz 2007. godine u slučaju jedne tužbe iz Opatije kada je Ustavni sud dosudio da se isključenje kućanstva sa vodovodne mreže dakle ne može koristiti kao sredstvo naplate duga za vodu.

koje aktivnosti ćete poduzeti da informirate građane o njihovim pravima ustavnim pravima. Druga stvar, koje mjere ćete poduzeti, pošto znamo da je u slučaju komunalca iz Opatije brisan članak u statutu toga društva u kojem piše da je isključivanje moguće, dakle Ustavni sud je presudio da se članak briše, koje akcije ćete poduzeti što se tiče drugih opskrbljivača da se provjere njihovi dakle uredbe, statuti i da se odande izbrišu izbrišu takvi slični članci kako bi bili usklađeni sa Ustavom. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Dobro. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. izlaganju ste rekli da a i mi to podržavamo se moraju isporučitelji vode osposobiti da budu stabilni a cilj nam je da svaki građanin ima pitku vodu i naravno da ne želimo da se taj teret gubi takav u mreži, prelijeva na krajnjeg korisnika na potrošača jer sigurno da treba uz ovu ekonomsku cijenu vode voditi se i o socijalnim elementima da naši sugrađani imaju vodu i da imaju u svakom trenutku dostatno odnosno da cijenom bude prihvatljiva njihovom kućnom budžetu. U ovom trenutku se dio javnih poslova Hrvatskih voda želi prenijeti kada je riječ o javnoj vodo odvodnji na jedinice lokalne samouprave, vode se razgovori da uz komunalnu naknadu rješenja ta šalju i na uplatnice jedinice lokalne samouprave. Znam da je dosta to izazvalo negodovanja kod načelnika općine su mi se mnogi javili i boje se da nemaju kapaciteta za to, to je jedno, da nemaju usklađene kvadrature posjeda, identične kao za komunalnu naknadu između jedinica lokalne samouprave i Hrvatskih voda. Pa vas pitam što u tom pravcu planirate poduzeti jer je išla inicijativa da se s ovom mjerom odgodi za 2018. obzirom da u 2017. imamo i lokalne izbore. A isto tako ako imate mogućnost odgovoriti šta sa onim vodo isporučiteljima koji nisu riješili vlasništvo na vodocrpilištima. Konkretno crpiliše u Sikirevcima koje opskrbljuje i vodovod Vinkovci, područja Vukovarsko-srijemske županije i dijelom vodovod Slavonski Brod, Brodsko-posavsku županiju. Još uvijek nije riješeno imovinsko pravno i s pravom se mještani općine Sikirevci i susjednih općina pitaju kada će se to regulirati i da li će oni temeljem toga imati određene prihode kako bi osnažili svoje proračune. Hvala lijepa. Hvala. Izvjestitelji odbora dakle ne žele uzeti riječ? Ne, hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prvi je u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović, nema ga ovdje, gubi pravo na ovo. Sljedeći u ime Kluba zastupnika Živog zida će govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Pred nama se danas nalaze izmjene Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva koje između ostaloga određuju i cijene vode za krajnje korisnike. Međutim, s obzirom da je ovo pitanje jedno od ključnih i strateških pitanja RH za njezinu budućnost ja bih se htio malo osvrnuti na širi kontekst vodnoga gospodarstva. Naime, Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva još 2009. godine predviđeno je da se voda naplaćuje prema zahvaćenim, znači uzetim na izvoru količinama vode a ne prema isporučenim količinama vode. Međutim, također je tada ostavljen prijelazni rok od 5 godina da isporučitelji vodnih usluga provedu mjere za saniranje gubitka u mreži kako bi one bile prihvatljive. Međutim, oni to nisu učinili. S obzirom na to Sabor je donio odgodu primjene ovoga zakona jer je potpuno jasno da bi njegova primjena bitno povećala cijene vode za krajnje korisnike. Sada se ta primjena zakona ponovno želi odgoditi, ovog puta do 1.1.2018. godine i zato je vrlo važno reći građanima da ovaj zakon predstavlja pravu tempiranu bombu za njihov standard. Znači gubici u vodovodnoj mreži trenutno iznose oko 50% zahvaćene vode što slijedom toga znači da bi se za isto toliko računi krajnjih korisnika primjenom ovoga zakona od od 1.1.2018. godine trebali povećati. Ako se to dogodi, a mi upravo sada glasamo da će se dogoditi to znači da će već samim ovim zakonskim izmjenama biti poništeni svi pozitivni učinci ovih skromnih povišica plaća kakve smo imali u zadnje 2 godine. Dakle, ovaj zakon ustvari ne bi se ni na koji način smio primjenjivati a posebno ne prije nego dakle distributeri vode ne riješen problem gubitka vode u svojim sustavima. Pri tom je vrlo važno napomenuti odgovornost javnih tvrtki koje nisu postupile prema potrebnim preporukama javnih tvrtki koje u Hrvatskoj predstavljaju leglo uhljebništva, koje ljude na različite načine maltretiraju prisiljavajući ih ne znam da se spoje na mrežu iako imaju bunare, ili ako imaju svoje nekakve lokalne vodovode recimo na selima koji ne čine dovoljno kada se u nekom području dogodi poplava a istovremeno imaju takve uvjete rada na kakvima bi im pozavidjeli svi djelatnici u Hrvatskoj, imaju ogromne plaće, a koriste brojne povlastice, rade rade gubitke a nikada nikome za ništa ne odgovaraju jer su politički postavljeni i dakle nemaju obavezu prema građanima. Važno je dakle vidjeti kako mi već sada u ovom trenutku plaćamo vodu. Evo ja sam donio svoj osobni račun za vodu koji iznosi 200 kuna a sama cijena vode iznosi 80 kuna. Znači cijena vode je 80 kuna, a ostalo su različite naknade u iznosu od 120 kuna što znači da 60% ovoga računa iznose naknade a samo 40% voda koju sam ja evo osobno potrošio. Primjenom ovoga zakona od 1.1.2018. udio vode potrošene će se vjerojatno spustiti na 20% a 80% računa ćemo plaćati za vodu koju nismo potrošili. Pri tom također moram napomenuti da je cijena vode kriminalno skupa. Naime, Hrvatska je prema vodnom bogatstvu treća ili peta ovisno o procjenama država u Europi a mi imao cijenu vode koja se kreće od 14,90 kuna po kubnom metru do 15,30 kuna. Što preračunato u eure iznosi otprilike oko 2 eura. Znači 1,98 do 2,3 eura. Istovremeno cijena vode u Madridu iznosi 1 euro kubnog metra, a u trgovinama je litra vode jeftinija za oko 25%. Režije su u Madridu niže za 10% a prosječna plaća tamo iznosi 11 200 kuna. U Milanu u Italiji kubni metar vode košta 3,20 kuna, znači otprilike pet puta niže nego u Hrvatskoj, režije su niže općenito za oko 17% a plaće prosječne iznose 12 800 kuna. U Londonu su režije niže nego u Hrvatskoj za oko 13% a plaće prosječno iznose 18 220 kuna. Pa dajte vi sad nama recite, odgovorite građanima kako je moguće da uz takvo vodno bogatstvo i ovakav standard kakav imamo mi imamo takve cijene vode? Pa mi ćemo vodu još malo plaćati skuplje, već ju sada plaćamo skuplje nego mlijeko a vrlo vjerojatno ćemo ju uskoro plaćati skuplje nego benzin. I sada se još ovim zakonom dakle dopušta da se cijene vode još povećaju za 50%. Ako to vi ne znate predlagatelj zakona ja mislim da je važno da saznaju građani. Evo možemo otići, vrlo jednostavno tu ispred Sabor je trgovina 1,5 litra vode košta 7 kuna. U Sloveniji litra vode košta, 1,5 litra vode 1,10 kuna ili 15 centi. Očito na djelu je ili nesposobnost ili pljačka, a vjerojatno je u pitanju kombinacija i jednoga i drugoga. Također je važno napomenuti da su naši susjedi Slovenci, ni oni nisu daleko odavde možda najviše pola sata autom, donijeli zakon ustavno, ugradili su u Ustav evo nedavno da je voda javno dobro i da vodu dakle ne može biti na tržištu, da vodom samo i jedino može upravljati država i to na način koji je neprofitan. Evo to je dakle članak 70.a slovenskoga ustava. A mi što radimo? Mi dajemo vode u koncesije i omogućavamo tajkunima da zarađuju abnormalne profite dok se građanima povećavaju računi za vodu. Hrvatske je 2015. godine dala 29 koncesija za vodu na kojima su koncesionari zaradili oko 2 milijarde kuna, 2 milijarde kuna ponavljam, a Hrvatska država od toga je uprihodovala 12 milijuna kuna. Znači mi smo bogatstvo vrijedno 2 milijarde kuna, odnosno prihode nečije prodali za 12 milijuna kuna. I pritom se naravno mora postaviti pitanje kome se pogoduje. Kako je moguće da je recimo voda Jamnica izvuče 70 milijuna litara 70 milijuna litara vode i da tu količinu vode plati 12000 kuna, a istovremeno se ista ta količina vode hrvatskim građanima naplati preko milijun kuna. Naravno o ovoj temi bi se moglo još elaborirati tko je nedavno dao vodu Studenac Česima itd. Ali evo ja mislim da ste u biti shvatili da je davanje vode u koncesiju posebno u svijetlu slovenske izmjene Ustava potpuno pogrešno i da ono dodatno daje prigovor na ovo povećanje vode koje je predviđeno predstojećim izmjenama zakona. Također kao što je rekao kolega Sinčić ja moram ovom prilikom spomenuti i to da gotovo svi proizvođači, odnosno distributeri voda se služe protupravnim mjerama prisilne naplate, odnosno isključuju ljudima vodu čime se na najgrublji mogući način krše članak 3. i 21. Ustava koji kaže da je Hrvatska socijalna država i između ostaloga da svaki čovjek ima pravo na život. Čovjek bez vode umrijet će u roku jedan do dva dana, a u Hrvatskoj se dakle provode mjere isključenje vode i to u pravilu za one građane koji su socijalno ugroženi. 2007. godine Ustavni sud donio je presudu, Ustavni sud da je iskapčanje vode neustavno. Znači, ugrožava se život ljudi. 2009. godine donesena je Europska direktiva broj 54EZ koja jasno kaže da je zabranjeno ne samo isključenje vode, nego da je zabranjeno isključenje struje i plina. Znači osnovnih režija. Evo jasno piše. U tom kontekstu svaka država članica definira koncept ugroženih kupaca koji se može odnositi na energetsko siromaštvo i među ostalim naglašavam na zabranu isključivanja električne energije i plina takvim kupcima u kritičnim vremenima. Znači, a u vremenima gospodarske krize, odnosno recesije. Također, Vlada RH je svojom uredbom iz 2015. godine jasno naznačila da je zabranjeno iskopčavati vodu korisnicima zajamčene minimalne naknade i korisnicima osobne invalidnine. Prošle godine svojim sam očima vidio nepokretnog čovjeka kojemu je isključena voda. Znači, recite mi gospodine ministre temeljem kojih vi to zakona isključujete ljudima vodu i ostavljate ljude, dakle da im se ugrožava zdravlje, da im se ugrožava samo pravo na život. Sav odgovor koji ste vi nama do sada ponudili na ova pitanja svodi se evo upravo na ovo što sada imamo pred nama, a to je da će se povećati cijene vode. To je sve što znate. Umjesto da zaštitite građane i omogućite im vodu kao javno dobro, da snizite cijene vode za barem 30% vi za 12 mjeseci planirate povećanje cijena voda za 30 do 50%, možda i za više. Prema tome, ovu odgodu ne samo da treba prihvatiti, nego treba ovu cijelu mjeru ukinuti i uvesti neke druge načine za obračun potrošnje vode kako ona ne bi dakle na status da se njome mogu koristiti samo bogati građani čime se opet u stvari pokazuje tendencija da u Hrvatskoj Vlada ne brine za interese građana, nego se sve mora platiti. I samo onaj tko će imati novaca, a zna se tko je to, jedna mala uska elita na vrhu društvene piramide, samo će si oni moći eto priuštiti neke stvari od zdravlja, obrazovanja. Pa evo kao što vidimo sada i od same vode bez koje nema života. Ako se ovaj zakon provede, a dakle piše u izmjenama da će se provesti ja želim upozoriti građane da oni više neće moći plaćati vodu, da će im distributeri mreža i dalje nastavljati iskopčavati vodu i dalje će provoditi ovrhe i blokade i dalje će im uništavati standard. U tom smislu preporučam svakom građaninu Republike Hrvatske da si čim prije iskopa bunar pred kućom ili da ugradi filter za skupljanje kišnice jer je očito u budućnosti vodu iz hrvatskih izvora više nitko neće moći piti bez da je vrlo skupo plati, a čini mi se da će je na kraju plaćati ne samo državi već u stvari tajkunima među kojima će znatan dio njih biti iz inozemstva. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Ivana Sinčića. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo kolega Bunjac govorili ste o tajkunima koji skupo prodaju vodu. Evo baš čitam članak o tome kako je gazda preko Jamnice iscrpio previše vode, lijepo spomenuti kako je gazda došao uopće do Jamnice. Naime, u ona čarobna vremena pretvorbe i privatizacije nakon prvih lokalnih izbora '93. godine Branko Mikša je bio gradonačelnik Zagreba, a gospodin Vuljanić je bio župan županije Zagrebačke tada se zvala i Jamnica pošto je spadala pod županiju zagrebačku, došla je direktiva mora se dati Todoriću gazdi. Gospodin Vuljanić je to odbio napraviti. Što se radi? Ukida se županija, županija zagrebačka, spaja se sa Gradom Zagrebom, gospodin MIkša rješava stvar, gazda dobiva Jamnicu '95. u 6. mjesecu je bila skupština preuzimanja ako se ne varam. Nakon toga krajem '95. opet novi izbori, tu je bila i ona zagrebačka kriza kulminirala, vraća se na kartu županija, ali sada nije županija zagrebačka, nego Zagrebačka županija kakva je i danas i eto što se sve događalo u našoj prošlosti i na koji način su pojedinci stjecali imovinu. Inače ako je to bitno gospodin Mikša danas radi u Agrokoru, slučajno jeli, ako je bitno gospodin Vuljanić je bio na listi koalicije Jedna opcija. Hvala.

u Hrvatskoj da neko kupuje tvrtke bez ijedne kune u džepu. Mi smo sada vidjeli da je donesen i zakon u prošli petak da se porijeklo imovine neće ispitivati, da dakle takvi slučajevi neće biti ispitani. Međutim što se tiče ovoga konkretnog slučaja Jamnice dakle radi se o tomu da netko plaća kubični metar vode 16 lipa, a kao što sam već rekao građani plaćaju 15 kuna. Znači netko plaća 16 lipa, a građani 15 kuna, a ustvari bi trebalo biti obrnuto. Trebalo bi se raditi o tome da koncesionar plaća viši iznos nego što je onaj koji se naplaćuje građanima. Vi sada izračunajte sami, ako Jamnica izvuče godišnje 270 milijuna litara vode i ako je cijena litre vode u trgovini pet kuna pa vi sada izračunajte kolika je to zarada. To je zarada oko milijardu i 300 milijuna kuna, a trošak je dakle 16 lipa po kubičnome metru. Znači u biti se litra vode prodaje u bescjenje. I to je netko dopustio i to dopušta onaj koji istovremeno sada želi povećati cijene vode građanima, ne sada ovoga časa ali od 1.1.2018. godine i to pokazuje jednu vrlo loš način gospodarenja koji što je najbitnije pokazuje tendenciju širenja. Jer ponavljam još jednom, ove godine smo izgubili izvor vode Studenac i javljaju se već i novi koncesionari koji bi željeli uzeti naše izvore vode, to u svakom slučaju bi trebalo čim prije spriječiti, a bojim se da to neće biti moguće tek tako jer su koncesije izdane na rok od 30 godina. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bunjac, dakle s vama se slažem da nije pravedno nije pošteno isključivati ljude iz vodoopskrbne mreže jer voda je potrebna za život. Međutim, znate li da u RH postoje ljudi koji žele izaći iz vodoopskrbne mreže, a to ne mogu napraviti? U Općini Voćin naime ljudi piju zdravstveno neispravnu vodu koju uredno plaćaju, plaćaju i naknadu za održavanje sustava. Poduzimali su niz mjera od peticije, sve nadležne službe su o tome obavijestili međutim na tom pitanju se ništa još nije dogodilo. Ovdje je ministar, neka čuje, naravno najmanje je ministar odgovoran za ovu situaciju sada, ali neka se raspita neka malo vidi šta se događa u Općini Voćin. Kažem ljudi piju tu vodu, ja sam vidio na školi natpis, voda nije za piće. Pazite, u osnovnoj školi koja je spojena na taj sustava. I to je jedan apsurd koji kod nas postoji. Dakle s jedne strane ljudi koji ne mogu plaćati jer njih se isključuje, a s druge strane ljudi koji žele plaćati ispravnu vodu, a to ne mogu napraviti. Ako se isključuje iz sustava opet ni to nema svrhe jel njima je potrebna zdrava i ispravna voda. Dakle pred ministrom je puno posla da mnoge stvari koje su nelogične rješava. Hvala. Hvala. Odgovorit će kolega Branimir Bunjac. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** hvala predsjedavajući. Uvaženi zastupniče. Dakle to ide tragom ovoga nasilja kojega sam malo prije spomenuo, dakle isključenje vode, ali ljude se prisiljava da se spoje na vodovodni sustav, ja ne znam za slučaj Voćina, ali znam za slučaj sela Hlapići na Međimurskoj županiji koji ima svoj vlastiti vodovod gdje po svim mjerenjima Zavoda za javno zdravstvo je ta voda kvalitetnija i naravno jeftinija od one koju nudi distributer mreže. Međutim njih se jednostavno prisiljava da se spoje na tu vodu i što je najbitnije od svega kvaliteta vode znači da je slaba, a i kontrola je vrlo slaba. Znači, vi ustvari nemate jasne parametre u kojima građanin može saznati kakvu vodu pije nego ako to želi znati onda on mora sam plaćati na Zavodu za javno zdravstvo testiranje vode koje iznosi prema mojim saznanjima više od 200 kuna kuna i tu se vidi činjenica se građanima ograničavaju njihova prava na način da se radi jedan monopol, da se nema izbora kod kako se zove uzimanja vode, nego ih se stavlja u jedan sustav, a onda kada ih se stavi kada on više nema nikakvu alternativu, e onda se te cijene povećavaju onda jednostavno građanin više nema izbora i ustvari se na taj način krše i tržišna načela cijena. Tako da bi na ova sva pitanja trebalo zakonski odgovoriti, a mjere bi trebale ići u smislu da onaj građanin koji ne želi ne mora biti korisnik vodovodne mreže nego može vodu uzimati na onaj način na koji on smatra da mu je najprikladnije. Hvala lijepa. Hvala. I zadnja replika je uvaženog zastupnika Branka Hrga. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac nisam se mislio javiti za repliku ali neke stvari koje se ovdje iznose jednostavno nisu takve. Kao prvo i osnovno, govorim kao gradonačelnik grada koji je jako puno morao ulagati u vodoopskrbu. Dan danas još moramo ulagati, imamo i problema, imamo i punionicu izvorske vode na svojem području. I ako sam bio sretan kada je ta punionica napravljena jer tamo radi 80 ljudi koji redovno dobivaju svoju plaću, firma radi, plaća sve poreze i doprinose i ne može se samo gledati u jednom elementom, u jednom segmentu takva aktivnost. Ali javio sam se iz drugog razloga, cijena vode u Hrvatskoj iz pipe koja je u 90% jedinica lokalne samouprave pitka i vrlo smo rijetki po tome u krajnjem slučaju u svijetu košta u prosjeku jednu lipu u čemu je u uračunata i odvodnja i sve ove dažbine koje na nju idu. Jedan kubik vode je 10 kuna za odvodnjom u prosjeku sa svim ovim elementima koji se nadograđuju. Dakle to je istina. Jedna litra pitke vode u Hrvatskoj iz službenog vodovoda košta 1 lipu sa odvodnjom. I mnogi građani bi željeli imati vodovod, ali ga nemaju jer ga još nisu uspjeli izgraditi. I ja kod sebe imam čitav niz naselja koja nažalost još nemaju vodovod i ljudi traže vodovod. A što se tiče vaše ideje oko kopanja bunara, ne znam da li ste probali kopati bunar, da li se probali računati koliko košta kopanje bunara, da li ste probali računati koliko košta održavanje i kako bi vi zdravstveno tu vodu stalno imali ispravnu za građane.

čovječanstvo je proživjelo nekoliko milijuna godina bez dakle Hrvatskih voda pa mi nije jasno kako bi sada oni dakle po vašem umrli da nema dakle te tvrtke. Radi se jednostavno o tome da je cijena vode preskupa i da ako je netko ne može plaćati onda mora pronaći neki drugi način da do te vode dođe. Meni je uopće nevjerojatno da u Hrvatskoj nije voda javno dobro na način da se vi sada možete napiti vode ukoliko ste žedni bez plaćanja. Znači nekada je u svim mjestima još u doba Rimskog carstva postojale su dakle nekakve javne česme, postojale su javne kupaonice, ne znam, znači ljudi su mogli koristiti vodu bez plaćanja a toga danas više nema. Danas kada se ljudima iskopča voda on jednostavno nema vodu gdje uzeti. On mora uzeti u trgovini, a kako da je uzme u trgovini ako nije mogao platiti ni taj račun za koji vi velike da je jako jeftin. Jednostavno to je ljudima preskupo. Voda ne odgovara, cijena vode ne odgovara standardu hrvatskih građana. Hrvatski građani nemaju 200, 300 ili koliko kuna da plate vodu jer preživljavaju mnogi od njih, ne znam sa socijalnim pomoćima, sa minimalcima i jednostavno je ta cijena previsoka. Ali isto tako je previsoka cijena plina, previsoka je cijena struje, sve vi to dobro znate ali vi ne tražite rješenja da te cijene snizite nego uporno tražite načine kako da tu cijenu povećate. I ovo isto sad što se kao smanjila cijena struje, navodno će se smanjiti za 10 kuna, vidjeti ćemo kako će to u sljedećoj godini izgledati ali ja sam gotovo uvjeren da će se te cijene povećati. I vrijeme je da se jednom stane s time. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Franjo Lucić.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 Pa evo želio bih reći nekoliko riječi oko ovoga predloženoga zakona. No neću govoriti svakako retorikom moga prethodnika Bunjca jer doista i kao dugogodišnji gradonačelnik grada Pleternice a evo i kolega se javio kao također i sadašnji gradonačelnik jednoga grada, ne bih se složio sa tom retorikom a pogotovo onako kako vi govorite negativno o konkretno ovim današnjim stvarima jer nije baš tako crno, nije da se ništa ne radi i nema kriminala. Ali da bi se moglo i više raditi, svakako da, no o tome ću svakako govoriti nešto malo kasnije u svojoj raspravi. Svjedoci smo da je ovaj Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, da se primjenjuje od 1. siječnja 2010. godine no da je došlo do stanovitih i problema i da se shvatilo da određene stvari treba mijenjati pogotovo kada se tiče naknade i dakle svega onoga što je bitno o kojem skrbe i Ministarstvo zaštite okoliša i Hrvatske vode. U svakom slučaju se želi učiniti na dobrobit građana i sigurno se ne donose niti ovaj zakon niti drugi zakoni ne donose se na štetu građana. Pa tko bi to još u današnjem vremenu upravo to činio? Hrvatske vode uz ministarstvo žele upravo sa ovom naknadom oko zahvaćene i isporučene vode učiniti sve da upravo u što kraćem vremenskom periodu, svjesni smo da zakon i vrijeme koje je bilo zadano nisu određeni radovi napravljeni kod distributera kako bi i na koji način mogli primjenjivati ovaj zakon na zahvatu dakle na samome izvoru i da bi se na taj način naplaćivala voda. Svjesni smo i da naši distributeri nisu bili u mogućnosti dosada niti dizati kredite a i čekalo se da Hrvatska uđe u EU i da na taj način doista pokušamo osigurati sredstva iz EU što ona nepovratna, što ona kreditna uz minimalne kamate. Zato svjestan sam i upravo u moj sredini u kojoj dolazim u Požeško-slavonskoj županiji upravo naš distributer nije uspio osigurati sredstva niti izgradit ili popraviti one cjevovode na kojima ima gubitke u prosjeku 50%. Svjesni smo da drugi veći gradovi primjerice Zagreb imaju daleko veće gubitke. I to nije mali posao i moje je mišljenje da u ovih godinu dana do 1.1.2018. neće biti moguće primijeniti ovaj zakon jer u tom slučaju ako bi išli na zahvat vode na samom izvoru doista bi onda građani bili oštećeni jer netko bi to mora platiti. i interes Ministarstva voda je da se upravo osiguraju sredstva, jer danas upravo i ove gubitke trpe i Hrvatske vode odnosno mogli bi ostvariti daleko veće prihode odnosno smanjili bi one troškove koje imaju sami sami distributeri. Zato želim upravo danas ovdje i govoriti da primjena toga zakona neće ići na štetu građana i da će se sigurno učiniti sve i naći neka druga rješenja. Želio bi reći nekoliko riječi jer doista u Hrvatskim vodama se danas rade ogromni poslovi na cijelome teritoriju RH i naravno prihod od vodnog doprinosa i naknade za uređenje voda koristi se prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom području RH a prikupljena sredstva namijenjena su za gradnju i održavanje vodnih građevina u vlasništvu RH kojima kojima upravljaju Hrvatske vode kao i za provedbu preventive redovite i izvanredne obrane od poplava što uključuje i radove redovitog održavanja voda u nadležnosti Hrvatskih voda. Jedan možda podatak da kažem koliko je kompleksan i zašto u biti nemamo danas i riješen sustav obrane od poplava, svakako su prihodi ali prije svega razina je i potrebe za zaštitom od poplava je što u Hrvatskoj imamo dužinu vodotoka koja premašuje 60 sama pojava ove brojke od 60 tisuća kilometara nalaže nam da jednostavno se suočimo i da saznamo u biti kakav je to problem i da to nije moguće riješiti u kratkom vremenskom periodu. Dalje, za potrebe obrane od poplava dosada je izgrađeno preko 4 tisuće kilometara hidrotehničkih nasipa kojima je omogućena različita razina zaštite zaobalja od poplava. Obzirom da dolazim iz županije koja je također ugrožena sa vremenskim nepogodama i imali smo 2014. godine jednu veliku poplavu velikih razmjera. Činjenica je da u proteklom vremenskom periodu na pojedinim rijekama nismo imali potrebe za zaštitom no zbog ovih klimatskim promjena došlo je do potrebe izgradnje upravo zaštitnih kanala, pa tako evo reći ću i zahvaljujem i Hrvatskim vodama što su upravo za 2017. godinu uvrstili izgradnju nasipa i zaštitu od poplava u Gradu Pletrenici u dužini 4 kilometra i gdje ćemo na taj način riješiti gdje ćemo na taj način riješiti pitanje obrane od poplava. Naravno kao što sam maloprije rekao u ovom proteklom vremenskom periodu nije bilo potrebe na toj dionici osim Pleternice graditi zaštitne kanale međutim kao što sam rekao klimatske promjene su se dogodile dogodile i danas jednostavno na pojedinim dionicama moramo i graditi ne samo nasipe nego moramo gradit i brane. Tako ćemo isto izgraditi jednu veliku branu koja će u potpunosti riješiti obranu od poplava ali i gradnja sviju ovih brana koje su rađene u Hrvatskoj rađene su i kao retencije i kao akumulacije ali radit će se odnosno ali i koje će imati ogromnu količinu vode da zaštite određeno područje u datom momentu, ali evo prije svega mi u Požeško-slavonskoj županiji želimo izgraditi i hidroelektranu a već smo izgradili jednu u Gradu Pleternici koja se pokazala od izuzetne važnosti i vrijednosti za sam grad a siguran sam da ćemo i na određenim vodotocima, a dosada već imao izgrađeno nekoliko brana, planiramo još 7 brana izgraditi ali ne samo u Gradu Pleternici nego to planiraju i drugi u RH. I to je nešto što je jako bitno jer ta energija koja se dobiva kroz hidro pogone doista danas preporučuje i EU i sigurno ćemo za takvu vrstu proizvodnje imati i obavezu to izgraditi ali kažem sami uvjeti koje imamo u RH nam se nameću da možda i jedinice lokalne samouprave daleko više ulažu u takve projekte. Ono što bi također želio reći da je do sada izgrađeno u Republici Hrvatskoj 58 višenamjenskih akumulacija zapremnine veće od jedne milijarde kubika, 43 brdske retencije te 5 nizinskih retencija na slivu Save, Lonjsko polje, Mokro polje, Kupčina, Zelenik i Jantak ukupne zapremnine veće od jedne i pol milijarde kubika. Evo sama izgradnja ovakvih upravo akumulacija nam govori da smo već dobrim dijelom u pojedinim gradovima, općinama učinili sve da se zaštitimo od onoga najgorega, od samih poplava. Također imamo i kanalsku mrežu koju čine oteretni i spojni lateralni kanali koje vi u svojim sredinama također možete vidjeti. No upravo, ova sredstva koja se danas izdvajaju svjesni su da su ona nedostatna i da jednostavno ne možemo sa tim sredstvima u potpunosti kontrolirati njihovo uređenje. I doista danas imamo dosta zapuštenih kanala bez obzira što smo u proteklom vremenu čistili. No, uređenje i čišćenje takvih kanala zahtijeva maltene svakodnevno održavanje. Kada gledamo danas i prihode Hrvatskih voda koji su negdje oko 3 i pol milijarde, možda možemo reći i možda pojedinci misle to su ogromna sredstva. No, istovremeno i znamo da u trošku također koji je također velik sudjeluje dosta sredstava koji se upravo koriste za obranu od poplava. Tako da od prihoda od vodne naknade godišnje se u u prihodima dobiva oko 2 milijarde i 200 milijuna kuna. Također želio bih reći nekoliko riječi, a to je posebno bitno za sve nas u Republici Hrvatskoj jer one poplave koje smo imali a to je i zbog nedostatka sredstava što nismo izgradili određene zaštite možemo reći da ona poplava koja je bila na rijeci Savi i u Račinovcu i u Rajevom selu su doista poplave poplave koje su uništile lokalno stanovništvo i uništile budućnost ljudi. Da bi izgradili daleko kvalitetnije obrambene sustave ova sredstva od naknade nisu dovoljna. I ulaskom Hrvatske u EU stvoreni su uvjeti da upravo Hrvatska povuče sredstva kako ona bespovratna, tako i ona kreditna uz minimalnu kamatu. I na taj način ćemo osigurati Republici Hrvatskoj mirniju budućnost kada se tiče zaštite od poplava i naravno budućnost stanovništva koje u blizini rijeka. Do nedostajućih sredstava za izgradnju novih građevina svakako samo do 2021. godine 2021. godine potrebno nam je 4 i pol milijarde, a do 2038. ni manje, ni više nego trebamo 12,8 milijardi. No, kako sam i prije rekao klimatske promjene upravo uzrokuju upravo i zaštitu tamo gdje je do sada nije bilo i vjerojatno i ova sredstva će biti potrebna u daleko većem iznosu. Ono što su Hrvatske vode osigurale upravo zajmom CEB-a 40 milijuna eura kredita za ovakve namjene i uz, pardon 40 milijuna eura kredita koji su dobili uz minimalnu kamatu Hrvatske vode će osigurati još dodatno 40 milijuna, dakle ukupno 80 milijuna kuna ide upravo na zaštitu obrane od poplava što je svakako za svaku pohvalu. Naravno da bi ovo sve skupa izgradili potrebna je jedna velika energija, ali prije svega trebamo se svi skupa uključiti sa dobronamjernim prijedlozima i ne trebamo govoriti iz iz riječi u riječi o negativnim stvarima, a pogotovo ne za one stvari koje uopće ne postoje i određeni problemi. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Domagoja Hajdukovića. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Lucić, spominjali ste to i moram se osvrnuti na ulogu jedinice lokalne samouprave u problemu vodnog gospodarstva, odnosno prije svega distribucije i odvodnje vode. Naime, budući da je uglavnom teret prije svega distribucije i odvodnje pitke vode ali i otpadnih voda na teretu jedinica lokalne samouprave potrebno je jačati financijski kapacitet istih da brinu o tome kako bi kvaliteta vode koja dolazi u domaćinstva bila što bolja kao isto kako bi se osiguralo i nesmetano odvođenje vode. Znači iz domaćinstava i njezino pročišćavanje. Tu je također problem i činjenice da se uz komunalnu naknadu naplaćuje naknada za uređenje voda. Komunalna naknada kao oblik naknade koji se plaća neće moći egzistirati još dugo. i u sklopu poreznih reformi ići će se na oblik poreza koji će se plaćati budući da se radi o harmoniziranju sa EU tako da se opet dovodi u pitanje način odnosno da način na koji će se ova naknada naplaćivati, odnosno kako će naplaćivati jedinice lokalne samouprave. Također a sve u smjeru jačanja fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne samouprave da brinu o ovoj problematici dobili smo i na klupe prijedlog amandmana kluba HNS-a koji kaže da odnosno koji predlaže da se od prikupljenog vodnog doprinosa odnosno naknade za uređenje voda značajno veći postotak ostane jedinicama lokalne samouprave. To je smjer u kojem trebamo razmišljati, posebno sa obzirom kako ste i sami rekli da i budući da i sami dolazite iz lokalne samouprave, dakle bili ste gradonačelnik, budući da je teret ovoga upravo najvećim dijelom na jedinicama lokalne samouprave, a ne na centralnoj državi odnosno ne na Hrvatskim vodama. Hvala. Hvala lijepa. Odgovor, gospodin Lucić. ona bi trebala biti daleko veća, no svjesni smo da se ta i naknada ne plaća onako kako bi se trebala plaćati, a obzirom da smo i prikupljali u proteklom vremenskom periodu određene vodne naknade, svjedoci smo da upravo je to velika borba sa građanstvom jel doista su građani u teškoj situaciji. I onda postavljaju često pitanje, a zašto se nije očistio ovaj kanal, onaj kanal, a u biti sredstava nema dovoljno i kažem dosta je to neredovito plaćanje i zbog toga su nam i kanali i stvoreni određeni problemi upravo zbog toga. No svakako mislim da upravo ovim sredstvima o kojima sam malo prije govorio, o sredstvima iz EU će upravo većinu toga tereta svakako podnesti Hrvatske vode

kolaps nefunkcioniranja tih kanala jer upravo smo svjedoci da u pojedinim gradovima i općinama se tako rekuć što zbog teškoća općenito u životu ljudi ne plaćaju i faktički ti kanali ne bi uopće bili održavani i još bi bilo to u većem kaosu nego što je to danas. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega, govorili ste o iskorištenju sredstva iz EU, ovaj zakon u krajnjem slučaju izmjene idu u tom pravcu da se ta sredstva mogu koristiti za taj dio, govorili ste i o ovom dijelu utjecaja lokalne samouprave i na vodoopskrbu i razvoj mreže pa o gubicima u mrežama, čini mi se da je negdje oko 50% prosječni gubici su u RH i stvarno ovaj ovaj prolongat da se ne naplaćuje po zahvaćenoj nego po prodanoj vodi apsolutno ide u korist i građana i naravno distributera lokalnih koji su tamo. Ja ću ovdje malo možda, vi ste govorili o Pleternici, ja ću još malo dočarati probleme s kojima se mi u Hrvatskoj srećemo u nekim drugim područjima. Evo vidite jedan primjer koji je endemski primjer u Hrvatskoj, naime trebalo je razdvojiti vodovode i odvodnje od komunalnih i ostalih djelatnosti, svi su to u Hrvatskoj skoro uspjeli napraviti, nije bilo problema, ali eto dogodi se jedan slučaj da jedan od suvlasnika jedna mala općina ima 3% udjela u vlasništvu Komunalnog poduzeća Križevci i ona blokira. I sve to skupa završi na sudu, dobije se prvostupanjska presuda, onda završi na Visokom trgovačkom sudu i onda čekamo dvije godine da Visoki trgovački sud donese pravorijek. Ali za te dvije, tri godine koliko čekamo mi uredno uplaćujemo sve te doprinose Hrvatskim vodama, ali od Hrvatskih voda zbog toga što nismo razdijelili poduzeće nismo uspjeli dobiti niti jednu jedinu kunu u tri godine natrag povrata novaca onoga makar što smo mi uplatili. Tako da ima masa tih problema, očito da će trebati još malo te zakone dorađivati i neke stvari rješavati jer se ustvari dovode u pitanje ovakve situacijama realizacija tih europskih projekata. I u onom dijelu o kojem smo govorili jučer kod novog Zakona o javnoj nabavi pa do nekih drugih zakona pa evo i ovakvih zakona vezano uz Hrvatske vode, a i ovako neučinkovitosti pojedinih institucija u **Lucić, Franjo (HDZ)** Slažem se kolega da ima problema diljem Hrvatske, ali prije svega mi ovdje u Hrvatskom saboru i naša nadležna ministarstva moraju mijenjati zakone. Evo bio je Zakon o javnoj nabavi ali prije svega mi znamo da pojedini i fizičke osobe, ali svakako evo ovdje se radi o jednoj općini koja jednostavno svojim udjelom pokušala blokirati i izgubili ste dvije do tri godine. Mi svakako novim zakonima koje treba još poboljšati, a pogotovo kada se radi o strateškim investicijama, ne može se dogoditi da neka fizička osoba ili pravna ili ovdje kao jedinica lokalne samouprave blokira takav projekat koji je od iznimne važnosti za sve stanovništvo. Prema tome, dopunom Zakona o izvlaštenju, dopunom Zakona o davanju garancije da pojedini projekti moraju ići, neko da li je to jedinica lokalne samouprave, da li je to pravna osoba, da li je to fizička osoba neka on sudskim putem rješava svoje probleme i traži svoju odštetu, a sudski vještak će svakako procijeniti koja je to šteta. Neka mu se uplati na račun na račun poseban jedan račun, ali radovi jednostavno ne smiju trpiti i oni se moraju provoditi. No svakako je potrebno mijenjati zakone i sve ono što smo i do sada radili u proteklim godinama pokazalo se da to nije dostatno, da još uvijek na terenu upravo imamo takvih problema jer jednostavno evo to se vidi iz ovog vašega primjera, ali evo nadam se da upravo ovdje i naš ministar ovo sve skupa i čuje, čuje, ali sigurno i zna i da će svojim utjecajem sa drugim ministarstvom učiniti sve kako bi jednostavno ovakvi poslovi i određeni projekti daleko brže se izgrađivali, a da ne bi čekali zbog određenih zapreka.

Kolega, govorili ste u svojoj raspravi o problemima sa čišćenjem kanala i sredstvima koje i Hrvatske vode imaju za tu namjenu tu namjenu i uglavnom da su ta sredstva nedostatna da bi se svi kanali očistili. E sad, prema nekim informacijama koje imam, način na koji se ti kanali čiste je možda onaj na koji se to radilo i prije desetak i više godina, a ti kanali su uglavnom obrasli s nekom drvnom masom pa dobar dio te drvne mase ili se pali ili zakopava prilikom čišćenja tih kanala. U razgovoru s nekim poduzetnicima koji se bave prikupljanjem bio-mase za rad elektrana i oni koji skupljaju drvnu masu za izradu iverice, kažu da bi jedan dobar dio te drvne mase mogao se upotrijebiti. moja ova replika je jednim dijelom i prijedlog ministru pošto je u ministarstvu i energetika i zaštita okoliša i vodno gospodarstvo, da se vidi način da Hrvatske vode umjesto da čišćenje tih kanala smatraju samo troškom, da probaju jedan dio te drvne mase ustvari prodati i prilikom čišćenja tih kanala da se onda još i uprihoduju sredstva za čišćenje i još nekih drugih onda kanala gdje nema toliko drvne mase ili je nema uopće. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala repliku ste doista postavili ispravno i ja sam se evo i kao predsjednik Odbora za poljoprivredu za vrijeme SDP-ove vlasti i sa ministrom Jakovinom nekoliko puta žučno razgovarao upravo o tome, no nije ništa urodilo plodom. Pa ja upravo molim vas, ministre, a ovo što je kolega govorio to je prava istina. Onaj izvođač radova koji dobije krčenje na određenim vodotocima blago rečeno moram reći, znate šta rade s tom masom? Zakopavaju je u zemlju. znate zašto? Zato što on ne smije tu masu nikome prodati. Hrvatske šume su obvezne po zakonu zbrinuti tu masu. Oni kažu: nas to ne interesira, šta će njima vrba. Ili ne znam bilo koji drugi sortiment. Mi imamo i drvoprerađivače koji imaju bio-plinska postrojenja. Pa ljudi su molili da odvezu to, a ne smije mu ovaj dati, a ovaj ako bilo kojem onom tamo seljaku, čak mu ne smije ni reći: evo vozi to, jer takav je zakon da jednostavno onda odgovara onaj koji je izvođač radova. I naravno dođe policija i onda prave zapisnike. Dakle, ja vas molim, riješite to vrlo jednostavno, da onaj ili, nemojte samo na Šume to davati, pardon jesam li ja rekao na Vode, nemojte to davati jer oni ne žele s tim gospodariti. Dajte neki jednostavniji zakon, smislite, pripremite što hitnije. Danas imamo doista jako puno ljudi ljudi koji se bave bio-masom. Dajmo mu da to iskoristimo, a ne da nam to tamo trune pored rijeka, u najgorem slučaju ja vam kažem, čovjek da ne bi onaj koji vrši radove imao problema on to zakopa u zemlju, nitko to ne vidi. Evo to vam se radi. To je prava istina, ja vam to govorim sa terena. Ali zakon je kriv što se ne može primjenjivati drugačije. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala lijepa. Još jedna replika na vaše izlaganje. Uvažena zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Kolega Lucić, u jednom trenu spomenuli ste i klimatske promjene. Upravo jučer se moglo čuti da moj grad, grad Vodice je prvi koji je u Hrvatskoj krenuo s primjenom Plana upravljanja za obalno područje vezano za rast razine vode uzrokovane klimatskim promjenama. To je nešto što ću u dogledno vrijeme morati pokrenuti drugi gradovi i općine uz obalu i velik je dio posla, mi smo samo krenuli s tim, ali to traži i puno sredstava i puno vremena. Znamo koliko smo imali problema svi mi pa i grad Vodice vezano za obilne oborine. Ni tu nismo još krenuli s kvalitetnijim rješavanjem tih problema, a izgradnja vodnih građevina, velikih sustava odvodnje, sve je to nešto što je zadatak i stoji na Hrvatskim vodama. Evo, moj apel da što da što prije se još kvalitetnije ekipirate, da što prije krenete s raspisivanjem natječaja i omogućavanjem gradovima i općinama rješavanjem ovih problema ili da razmislite o modelu kao što imamo s nekim drugim prihodima, da dio sredstava direktno prebacite gradovima i općinama pa onda da mi to da mi to odrađujemo s tim sredstvima prikupljenim na našem području. Npr. na području grada Vodica samo vodne naknade se godišnje prikupi preko 2 milijuna kuna. Samo da je dio tih sredstava direktno prihod i ostaje u našem proračunu, mi bi već davno raspisali natječaj i odradili taj dio posla. Hvala lijepo. Odgovor na repliku. sada ćemo upravo s ovim nasipom riješiti određenu problematiku. Upravo i kod vas prije 10, 15 godina nisam čuo i nisam znao i nije primijećeno da su bile tolike oborinske vode, dakle da padne 180 litara čak i 200, ne znam, Rijeka, i naravno evo i vi ste se našli sada u tom problemu i zato kada sam govorio o onim kanalima o kojima danas kažemo da treba do 2021. godine 4,5 milijarde, ukupno 13 milijardi, ta sredstva će biti kako vrijeme bude odmicalo i zbog ovih klimatskih promjena, upravo još nedostatnija, ali evo hvala bogu ulaskom i Hrvatske u Europsku uniju imat ćemo i nepovratna sredstva, ali moći ćemo doći i do kvalitetnijih sredstava odnosno kredita uz nižu kamatu. Jednostavno ćemo se morati tome posvetiti jer kažem, evo i kod vas su upravo takvi problemi koji uzrokuju velike i gdje su direktno kroz takve padaline ugroženo lokalno stanovništvo kako pravno tako i fizičke osobe. U svakom slučaju Hrvatske vode rade dobar posao, treba im dati potporu ali moramo brže djelovati, moramo što prije osigurati ta sredstva jer vremena nemamo. Šteta su ogromne, a to smo vidjeli upravo iz ovog prethodnog vremenskog perioda. Hvala vam lijepo. Prelazimo na raspravu u ime kluba HNS-a i HSU-a uvaženi zastupnik Milorad Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice. Ministre, pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Dio ovih izmjena zakona možemo podržati, a odnose se u samom obrazloženju na točke 1 i 2, znači uspostavljanje privremenog obračuna naknade za korištenje voda. Naprosto u obrazloženju je vrlo jasno definirano i svjesni smo i situacije i okolnosti. Pod točkom 2, također znači integracija namjene. S obzirom na potrebe i Hrvatskih voda, a rekao bih prije svega i na potrebe građana Hrvatske, međutim pod točkama 3 i 4 klub HNS-a ne može podržati ove izmjene, a evo obrazložit ću i zašto. Naime, uvije je bila dilema po pitanju tko i kako treba plaćati zahvaćenu vodu, tko isporučenu vodu. I dobro da je uredbama riješeno i definirano drugačije. Naime, svjesni smo situacije kod javnih isporučitelja vodnih usluga, praktički 50, 55% mislim da je to prosjek u RH gdje su postojeći gubici. Iako velim ovaj dio izmjena zakona da se prolongira obračun do 1. siječnja 2018. godine je za podržati, međutim nisam siguran nisam siguran da i tada nećemo biti prisiljeni ići na prolongaciju toga roka jer bojim se da ovakvom dinamikom, ovakvim tempom sa ovakvim slabim financijskim mogućnostima i kapacitetima isporučitelja vodnih usluga komunalnih tvrtki mislim da nećemo popet se dalje od nekakvih možda 5 do 7% poboljšanja u tim gubicima vode. Svakako da nije dobro da krajnji korisnici kao građani i mislim da po Ustavu ne mogu plaćati nešto što ne dobiju, da se ne može taj teret svaliti na njih. Naravno to će biti i vaš zadatak i Hrvatskih voda da u te dvije godine pokušate nać adekvatno rješenje. Što se tiče same integracije namjena, naknade za korištenje voda, naknade za zaštitu voda apsolutno možemo podržati. Velim treba sagledati u kontekstu vremena i prostora što se tiče namjene korištenja tih sredstava i slažem se i ovaj podatak svakako govori ono što su trenutne potrebe da je što se same vodoopskrbe tiče da smo tu na jednoj relativno dobroj razini, međutim što se tiče pročišćavanja otpadnih voda i odvodnje, fekalne odvodnje tu praktički zaostajemo i ispod stvarnih standarda ne samo tranzicijskih zemalja nego i onih drugih. Tu svakako treba učiniti dodatne napore i vjerujem da će se ovim izmjenama donekle to ubrzati.

kojim nastojimo ispraviti nepravdu. To isto smo pokušavali bili i za vrijeme biše Vlade i one vlade prije toga naprosto niti jedan ministar niti jedna vlada nije našla za shodno da razmotri, detaljnije da razmotri naše zahtjeve pa evo dajemo vama na razmatranje u nadi da ćete prihvatiti, razmotriti ili da ćete naprosto u duhu ovih zadnjih poreznih izmjena poreznih zakona, nazovimo je porezne reforme da ćete vidjeti i da ove vodne naknade da bi svakako trebalo napraviti jednu cjelovitu reviziju jer jedan dio i gospodarstvenika i građana ih naziva parafiskalnim nametima, možda imaju neke elemente, ja se ne bih s tim složio. Ta sredstva imaju svoju namjenu, svoje opravdanje, ali mislim da bi trebao raspored tih sredstava koja se ubiru, trebalo bi distribuirati odnosno locirati na jedan sasvim drugačiji, prihvatljiviji način, a sve po modelu o kojoj govori i i direktiva, korisnik plaća. Isto tako bi trebalo biti i da onaj tko nešto plaća da nešto i dobiva za tu uslugu. vodni doprinos, povlačim analogiju sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji definira komunalni doprinos, znači plaća se kod gradnje čvrstog objekta, plaća se ista je osnovica za plaćanje, prostorni kubni metar. Ne vidim razloga zašto dio tih sredstava analogno namjeni korištenju sredstva komunalnog doprinosa, za što se on može namijeniti da dio tih sredstava se namijeni i vodnog doprinosa da ostane na raspolaganje jedinici lokalne samouprave i da se koristi temeljem namjenskih sredstava. Nadalje, što se tiče vodne naknade za uređenje voda, tu ćete vjerojatno imati u narednoj godini ukoliko da li uvažite amandmane ili ne uvažite te, imat ćete određene nove izmjene zakona naprosto jer intencija Poreznog zakona o tome govori o ministar financija da se ne plaća na jednu te istu nekretninu nekoliko poreza. Naknada za uređenje voda trenutno se plaća na istu nekretninu na koju se sada plaća komunalna naknada, a plaćat će se porez na nekretnine. Svakako da nisam za dvostruko oporezivanje nekretnine, tijekom 2017. naredne godine to još može proći međutim od 2018. godine imat ćemo određenu dilemu, dvojbu prvenstveno vi kao resorno ministarstvo. I kada se pogleda da se naknada za uređenje voda plaća na sve nekretnine, da li će se plaćati na neizgrađeno građevinsko zemljište kako se preporuča odnosno u Zakonu o porezu na nekretnine se ide, i da li će se plaćati kao što su se nekad plaćale slivne vode na poljoprivredno zemljište. Zašto sam spomenuo slivne vode? Vi u prijedlogu zakona navodite s čime se ne mogu složiti, to sam kazao jasno na odboru. Namjenu vodnog doprinosa da ide za gradnju građevina za navodnjavanje. Ne znam u čemu, gdje ste našli u ovom prijedlogu uporište za to. Kada imate vrlo jasno u postojećem Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva koji govori, točka 6. Naknada za navodnjavanje. Članak 45. Naknada za navodnjavanje plaća se na poljoprivredno zemljište koje se navodnjava iz građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Naime, korisnik plaća. Načelo direktive, načelo porezne politike. Ne vidim razloga zašto bi građani koji nemaju poljoprivredno zemljište, koji grade kuću u urbanoj nekoj sredini plaćali gradnju sustava navodnjavanja u ruralnom prostoru u namjeni poljoprivrede. Ne vidim razlog zašto. Razumijem da se sredstva s vodne naknade općenito porezna politika da se sredstva skupljaju solidarno i da ne mogu sva sredstva biti baš tamo gdje su prikupljena, da se tamo i utroše. I nisam za to. Postoje razvijeni, više razvijeni, manje razvijeni krajevi. Isto tako s tog osnova dobio sam pojašnjenje i od prethodne Vlade i od ove bivše, pa zamislite koliko će samo s osnova vodne naknade za uređenje voda dobiti grad Zagreb. Pa zašto ne. Ali ako dobiva sredstva, dobiva i obavezu namjenskog korištenja tih sredstava. Prema programima, prema onome koju treba uskladiti s Hrvatskim vodama. Prema Zakonu o vodama, prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva. Ne vidim razlog zašto ne. Nadalje, u postojećem zakonu dobio sam također odgovor: Pa da, iz vodnog doprinosa jedinica lokalne samouprave dobiva 8 posto. Da, točno. Pa mislim, ne bih želio biti neugodan, ali uzmite si tih 8 posto. Nemojte nam na taj način pomagati lokalnoj samoupravi jer tih 8 posto je više nego sramotno. dobivamo na lokalu, lokalna samouprava, za ubiranje vodne naknade plus administrativne troškove. Zajedno s komunalnom naknadom, poštovani ministre, gospođo pomoćnice, to nisu dostatna sredstva. To nije dostatno. Minimalni troškovi, neto troškovi da tako kažem, su negdje su između 7,5 do 8 A da ne kažem o bruto plaći gdje imamo zaposlenu osobu koja se isključivo mora baviti samo s tim. Tako da moj je prijedlog da ovaj dio izmjena što se odnosi na, ukoliko nećete prihvatiti amandman, ne možemo podržati zakon. Ovaj dio izmjena što se odnosi na integraciju namjene potrošnje naknade za korištenje voda, naknade za zaštitu voda i prolongiranje roka apsolutno možemo podržati. Međutim, budite svjesni toga da u narednoj godini temeljem koncepta poreznih politika koje se daju naslutiti iz ovih mini mini poreznih reformi, morat ćete raditi jedne cjelovitije izmjene Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, Zakonu o vodama, jer nije jasno definirano u Zakonu o vodama ili možda nedovoljno kvalitetno iščitavamo koji su vodotoci u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, područne samouprave, mislim da nije nijedan ono što je u nadležnosti Hrvatskih voda. Vi ćete kazati da to vrlo jasno piše, međutim mi smo uspjeli makar ne znam, tu mi može, puno kolegica i kolega ima s lokala, da li netko točno može znati o kojim vodotocima je riječ. Mislim da ne. Trebate izrijekom, ako ne drugačije, Hrvatske vode imaju registar vodotoka, da jasno naznače za svakoga što je u čijoj nadležnosti. Što se tiče samih Hrvatskih voda kao tvrtke u vlasništvu grada, predložili smo znači da se i dio vodnog doprinosa 30 posto i dio naknade za uređenje voda rasporedi odnosno da se ostavi jedinicama lokalne samouprave. Smatram da temeljem i dugogodišnjih iskustava i praksa, a vjerujem da ćete se i sami imati prilike uvjeriti u poslovanje, racionalnost, racionalnost gospodarenja unutar Hrvatskih voda, da ćete spoznati da to neće biti nikakav udar na proračune Hrvatskih voda. Dapače, građani će dobiti kvalitetniju, bolju uslugu. Ukoliko, znači radi se samo o 30 tih sredstava i da možemo pravovremeno promptno reagirati. Svjesni smo okolnosti, svjesni smo klimatskih promjena. Od danas do sutra treba reagirati. I građani to od nas očekuju. Očekuju i od vas, gospodine ministre, jer naravno građani koji plave pogotovo u području gdje imamo puno bujičnih vodotoka, gdje praktički u roku sat, dva stogodišnje vode premaše, premaše, praktički plivate. Gospodarski objekti, dvorišta, kuće. Ja ih ne mogu jer nisam neodgovoran u tolikoj mjeri da ih pošaljem vama ili u Hrvatske vode. Nastojim naći način kako odreagirati i kako spriječiti odnosno prevenirati. Vjerujem da ćete uvažiti naša razmišljanja. U nadi da ćete prihvatiti amandmane Kluba HNS-a i HSU-a, a vidim da i slušajući raspravu kolegica i kolega da postoji promišljanje u tom smjeru ukoliko dođe do prihvaćanja amandmana, spremni smo podržati i ove izmjene i dopune zakona. Hvala. Budući da imamo dosta replika, mislim da ćemo replike odraditi u 15,00 sati zajedno sa raspravom u ime kluba. Hvala lijepa.

Hvala.